Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в седмичната Програма за работата на Народното събрание да бъде включена следната допълнителна точка: Изслушване на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на министър председателя на Република България Бойко Борисов и на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова във връзка с инцидента с починалия от токов починалия от токов удар младеж пред МБАЛ „Иван Рилски“. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Предлагам това да бъде точка 5 от Програмата за днес. Заповядайте

министър-председателя. Не Ви ли е срам, не Ви ли е неудобно да се опитвате и да продължавате да прикривате корупцията и беззаконието в страната?

Подлагам на повторно гласуване направеното предложение за включване на точка в дневния ред. Гласували

Ще Ви дам думата за процедура, но, тъй като не бих искал да влизаме в полемика по отношение на процедурата, ще помоля всички, които се изказвате по процедура, да сте в съответствие с чл. 55, ал. 2 иначе иначе ще бъда принуден да използвам това, което предлага Правилникът. Имате думата за процедура, господин Иванов. Процедура по начина на водене. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Христов, в опита си да скриете за пореден път министър-председателя и да скриете всички безобразия, наложихте незаслужено наказание на колегата Проданов.

Българският народ вижда, че той не желае да дойде и да отговаря за безобразията на своите подчинени, така че, моля, отменете наказанието на колегата Проданов, защото то е некоректно и незаслужено и е в нарушение на Правилника. Грубо погазихте Правилника с подобно поведение, господин Христов. Благодаря, господин Иванов. Възможно е Вие да не сте ме чули. Аз не наложих наказание на господин Проданов, а в съответствие с този член от Правилника, го предупредих така, както съм длъжен. Следващата стъпка, която този член предлага, е

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене и тя е: отново да поставите на гласуване направената от парламентарната група защото Вие не само че не посмяхте да споменете името, но даже не прочетохте предложението на парламентарната група. (Шум и реплики.) Уважаеми господин Председател, важно е, поне според нас, когато народните представители вземат

зала да знае за какво става въпрос. Няма нищо страшно да споменете името на Борисов, името на Фандъкова и на хората, които трябва да дойдат да изслушаме, за да разберем: кой покровителства беззаконието в София,

Заповядайте, господин Попов.

…Вие отнемате думата на колегите. По този начин, без те да могат да обосноват своето предложение, своята процедура, отнемайки им думата в качеството Ви на председател на Народното събрание,

Отново ще Ви напомня чл. 57, ал. 1. ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря за напомнянето. Недейте по този груб начин да отнемате думата, да заглушавате микрофоните на народни представители.

произнесе името на Бойко Борисов, Вие веднага да му отнемате думата и да изключвате микрофоните. Не можете да го скриете! Не можете да скриете корупцията, която се шири в България и която ни води към дъното повече Колкото и да изключвате микрофоните, това няма да се случи. Недейте да го правите, защото това е Народното събрание – висшият орган в една парламентарна република.

моля Ви да запазите хладнокръвие. Това е целта. Продължаваме със следващата точка от Програмата ни за работа:

вноска за универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, или от универсален пенсионен фонд.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1.

във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1: 1.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Преди да започна по същество по точката, позволете ми да изразя

се урежда прехвърлянето на натрупаните вноски от частните пенсионни фондове в НОИ, а в § 7 е обратното.

от универсален пенсионен фонд и обратно. Тоест да могат да правят избор до момента на пенсионирането си. Даваме си сметка и аз, и колегите, с които сме направили предложението, че изплащането на добавките към пенсията по втория стълб от частните пенсионни фондове на осигурените лица трябва да започне през месец септември 2021 г. и всяко отлагане на приемането на промените ще доведе до сериозни сътресения и недоволство, а всяко внесено ново предложение, особено такова, което променя доста сериозно нещата по сериозно нещата по прехвърлянето, ще предизвика промени в останалите текстове на Закона и това ще забави цялото му приемане. Задавам си и въпроса: получават ли отговор очакванията на осигурените лица, до каква степен са справедливи предложените промени

срокове в чл. 46 и чл. 124а са неработещи в полза на осигурените лица, но ще ги допълня. След като 18 – 19 години караме хората да се лутат и да не знаят какво става със собствените им пари от осигуровките в частните фондове – най-вече как ще ги получават, сега отново ги лишаваме от възможност за информиран избор. А и информиран избор осигурените лица могат да направят само в момента, в който придобият правото на пенсия и знаят условията и правилата към този момент, включително и за изчисляване на размера на пенсията им от първия стълб. Там пенсията е обект на множество политически решения, като правилата в течение на времето и смяна на политиките в пенсионната система се променят и пенсията може да стане неочаквано Аз няма да давам примера с 2002 г., но ще кажа само, че пет години са прекалено голям срок и могат да настъпят какви ли не промени. Например, ако си избрал пенсия от първия стълб, допълнена с добавките от втория стълб, но след това политически се увеличи тежестта на всяка година осигурителен стаж във формулата за изчисляване на пенсията от първия стълб и така стане по-изгодно за осигуряваното лице да получава пенсията си само от НОИ. Ето, давам Ви само един пример, че ако лицето направи пет години предварително избора, ще бъде ощетено в следващите моменти. За да се възползват максимално от възможността за промяна на осигуряването, това може да стане само ако се предвиди правилна промяна за осигуряването до упражняване на правото на пенсия от държавното обществено осигуряване или универсалните пенсионни фондове. Другото е лотария. Затова предлагаме предвидените срокове в чл. 46 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 124а да отпаднат, тоест да отпадне ограничението за упражняване на правото на промяна на осигуряването до определен брой години преди навършване на възрастта за пенсиониране. Естествено, това трябва да се направи при прехвърляне от НОИ в универсалните фондове, който урежда правото на възобновяване на осигурителните фондове. И ще завърша с това, че ако подкрепите нашето предложение, ще се увеличи възможността работещите да намалят загубите, които иначе биха понесли, ако трябва да избират

Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми Гьоков, предложението, което правите по § 1, е свързано с възможността на осигурените лица по всяко време да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в Националния осигурителен институт, без да си давате сметка, че това крие определени рискове. Какви рискове? Вие в следващите предложения казвате, че обратно – от Националния осигурителен институт лицата по всяко време имат право да прехвърлят

което не е в интерес на осигурените лица. Разбирам Вашето желание да има свобода на избора кой кога да се прехвърля, но много по-важно е за тези, които плащат, в случая частните пенсионни фондове, да имат предвидимост. Тази предвидимост е дадена в предложението на Комисията в § 1, в едно стъпаловидно увеличаване на срока от една до пет години до 2038 г., за да може да има предвидимост, за да може да има съответната доходност, защото в следващи текстове ние приемаме разбирането, че трябва да бъдат гарантирани вноските на осигурените лица. За да може да се гарантира тази доходност, за да може да се гарантира брутният размер на осигурителните вноски по индивидуалните партиди, трябва да има предвидимост. Тази предвидимост може да бъде реализирана по начина, по който това е направено в предложението по § 1. Така че предложението, което правите в момента, не отговаря на интересите на осигурените лица.

осигурените лица. Отново питам, не знам кой ще ми отговори на въпроса, защото нито представители на вносителите има, нито представители на който и да било, който може да отговаря на тези въпроси, но: как ще бъде защитен интересът на едно лице, което в момента на пенсиониране е избрало да се осигурява от частните фондове и от държавното обществено осигуряване, а не само от държавното обществено осигуряване, и в тези пет години, когато е направило избора, политически са променени условията за пенсионирането в първия стълб? Тогава то няма да може да вземе информирано решение. Всичко останало, което казвате – дали да има гаранционен фонд, който да допълва парите, които ще се връщат от Сребърния фонд в частния частния фонд, който и да е той, са технически подробности. Аз съм далече от мисълта, че ние като парламентаристи, като народни представители трябва да да пренаписваме изцяло Закона. Ние задаваме принципно нещата и в случая с нашето предложение обясняваме как всяко едно от всяко едно от осигурените лица е лишено от възможността да направи информиран избор. Това го правим не сега, правим го от 19 години – от 2002 г. насам, и сега имах огромна надежда, че с предложенията, с промените в Кодекса за социално осигуряване тези неща ще бъдат преодолени. За съжаление, това прехвърляне в последния момент или на някакъв момент си има своите привърженици, има и своите противници, и всеки с с техните доводи защитава едното или другото. Моето убеждение, и на колегите, които сме направили това предложение, е, че така трябва да се направи – в момента на пенсиониране човекът да може да избере откъде да си получава пенсията. Вярно е, че това ще ощетява държавното обществено осигуряване, Фонд „Пенсии“ в много от случаите, но какво са виновни хората, че през 2000 г. е направена такава реформа с влизане в сила от 2002 г., че хората да се лутат и да не знаят какво да правят,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението, което е направила нашата парламентарна група, е свързано с правото на избор, защото именно в наши ръце е взимането на решение кога да настъпи това право на избор за осигурените лица. Всички ние знаем, че през 2001 г., когато беше направена тази реформа и влезе задължителното второ допълнително пенсионно осигуряване по втория пенсионен стълб за всички осигурени лица, родени след 1959 г., беше ясно, че те, когато се пенсионират, ще имат право на втора допълнителна пенсия от такъв универсален пенсионен фонд. За мое голямо съжаление, сега, 20 години по-късно, с текстовете, които разглеждаме и са на нашето внимание, става ясно, че първо, осигурените лица, които нямат натрупания осигурителен стаж, защото той е само в рамките на 20 години, а не на 40, колкото е необходим за пенсиониране при възраст и стаж, няма да имат право на допълнителната пенсия от универсален пенсионен фонд. Именно тук идва и объркването на много голяма част от осигурените лица какво да правят със своите вноски, които те са задължени да внасят. За мое голямо съжаление, от всички текстове, и най-вече от текстовете, които Комисията за финансов надзор направи по време на първото четене на този законопроект, стана ясно, че защитата на осигурените лица не е достатъчна. Тя не е достатъчна и това ще видим в последващите текстове, които ще разгледаме текст по текст. В тях става ясно, че осигурените лица по втория пенсионен стълб ще получават едва ли не брутната стойност на своите вноски и осигуровки. И това е тяхната гаранция, това е тяхната защита – само дотук. Точно заради това правим нашето предложение – осигурените лица, когато настъпи правото да започнат да получават тази допълнителна добавка, не в рамките на пет години преди своето пенсиониране, а да имат възможност непосредствено преди пенсионирането информирано да вземат своето решение, което е в техен интерес. Точно за това ние искаме да няма тези ограничителни срокове, защото двата пенсионни стълба са коренно различни. Първият стълб е свързан с една солидарна система, а вторият е свързан с капиталово покривна система – съвсем друг тип система за натрупване на осигурителните вноски. Но за мое голямо съжаление, на всички нас става ясно, ако влезем на сайта на Комисията за финансов надзор и на сайтовете на пенсионноосигурителните дружества, ще видим, че партидите и натрупванията на хората в рамките на тези 20 години са изключително ниски и те покриват само това, което са внасяли хората. Без съответните лихви ние не им даваме никаква гаранция. Именно там се крие целият този риск и необходимостта да предоставим на всички осигурени лица възможността да вземат своя информирам избор, когато се пенсионират, независимо от тези ограничителни срокове. (Реплика от народния пет години, а по време, когато настъпва пенсионирането, тогава тези лица трябва да вземат това решение. И това е нашето предложение – да защитим осигурените лица, а не пенсионноосигурителните дружества. Искам да кажа, че визията на нашата парламентарна група е такава – защита на обикновените работещи, които са задължени да внасят по този пенсионен стълб. Те не избират дали да внасят, те са задължени. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Клисурска. Реплики? Господин Адемов, заповядайте. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Клисурска, ако четете по-нататък в Доклада текстовете, които са приети на заседанието на Комисията, за съжаление, на това заседание на второ четене Вие не присъствахте, и не само Вие, а цялата Ви парламентарна група, за да чуете дискусията. По време на тази дискусия стана ясно, че по начина, който Вие правите предложението, интересът на осигурените лица няма как да бъде защитен. Вие предлагате – макар че объркахте това предложение с някои от следващите – текст, с който лишавате осигурените лица от възможността да трупат доходност, ако техните средства са по индивидуалните партиди. В момента, в който едно лице с индивидуална партида в частен пенсионен фонд се прехвърли в Националния осигурителен институт, нали разбирате, че в този период, какъвто и да е той – две, три или пет години, колкото и да е този период, в рамките на този период няма да има инвестиции, няма да има доходност. След това, като се върнат След това, като се върнат обратно в частния пенсионен фонд, каквото предложение правите в следващите текстове, те ще търсят да има доходност, ще търсят да има гаранции за техните осигурителни вноски, за брутния размер на техните осигурителни вноски. Дори предлагате да има и гаранции за лихвите. За да се случи това нещо, аз разбирам Вашата идея да бъде свръхзащитен интересът на осигурените лица, но трябва да има отделни инструменти за реализиране на тази гаранция. Трябва да има отделни гаранционни фондове, а такова нещо Вие не предлагате във Вашите текстове. откъслечно индивидуални, някакви предложения, които по никакъв начин не се вписват във философията на предложения от вносителя проект. За да може това, което предлагате Вие, да се реализира, трябва наново да се преработи Кодексът за социално осигуряване – проектът, за да може да има тези гаранционни фондове, за да може да има инструментите, които да възстановят доходността и лихвите, за които говорите в следващите предложения.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

цялата парламентарна група, които са членове на Комисията по труда и социалната политика, не присъстваха на второто четене – да защитите Вашите предложения в Комисията по труда и социалната политика? политика? Вие имате и други предложения. Нито един Ваш представител не дойде да защити предложенията си по този важен законопроект, който е изключително труден и изключително полезен, както за осигурените лица, които се осигуряват във втория стълб, така и за пенсионноосигурителните дружества. Какво предлагате Вие? На практика това, което каза и доктор Адемов, до последния момент произволно осигурените лица в универсален пенсионен фонд да могат да прехвърлят осигуряването си във Фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване – до последния момент и без ограничения. Това звучи много добре. Много добре звучи популистки, но това е един небалансиран подход. Защото непрекъснатото и произволно прехвърляне на прехвърляне на тези средства би довело до компрометиране елементите на пенсионната система, до нарушаване на нейната стабилност, на гаранциите на осигурените лица. Така че няма как да приемем това Ваше предложение.

Репликата е кратко несъгласие по същността на изказването. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Клисурска, във Вашето изказване забравихте да отбележите че ние на първото гласуване на този законопроект, явно и категорично заявихме, че се въздържаме. Защо? Да, тези промени са изключително нужни, но се правят отново в шест без десет, броени дни до изтичането на мандата на това управление. А този законопроект е изключително важен за стотици хиляди пенсионери. Ние набързо ще направим сега няколко промени, които, забележете, от ГЕРБ предлагат почти целият законопроект да бъде ревизиран с над 34 предложения, които са коренно различни от философията на първо четене. Защо сега се опитвате тук – манипулирате, че видиш ли ние променяме философията? Това не е така, уважаеми колеги. Това, госпожо Клисурска, забравихте да кажете. Относно другото, което също пропуснахте да кажете, е, че това предложение не е само наше. Това предложение е направено от синдикати и от частните пенсионни фондове. Така че това предложение не е… (Реплики.) Вярно е. Имам становищата. Това предложение се се подкрепя от фондовете. Те също споделят, че преди правото на пенсиониране хората трябва да имат избор и тогава да решат дали да прехвърлят своите партиди в в НОИ. Защото няма никакви негативи от това да прехвърлят своите средства. Защото всички знаем, че в тези партиди имат дялове. Прехвърлят се дялове, а не парични средства. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Желева. Госпожо Клисурска, това оспорване на Вашето изказване, включително и от представители на Вашата парламентарна група – заповядайте, за дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На всички Вас в тази зала, а считам и на българските граждани, става ясно, че въпросът с втория пенсионен стълб виси с много въпросителни. Той виси с много въпросителни, защото законодателството, което ние правим в момента, е законодателство, което е направено в последния момент. Работната група внесе текстове, които сега са коренно различни и те са с оглед на това, което направи Комисията за финансов надзор, в последния момент. Тридесет и четирите предложения на колегите от парламентарната група на ГЕРБ коренно промениха осигуряване и коренно промениха гаранцията по отношение на това какво ще получават осигурените лица. Господин Адемов говореше за инвестиции и доходност. Какви инвестиции и доходност като на всички ни е ясно и е видно, че няма никаква доходност към момента за хората, които ще се пенсионират сега? Затова се предлагат различните пакети.

тази пенсионна система? За какво говорите в момента, след като вторият пенсионен стълб е съвсем различен тип осигуряване!? Съвсем различен тип опериране със средства. Съвсем различен тип, свързан с капиталово, инвестиционно финансиране и в крайна сметка опериране с партидите на съответните лица. Коренно различни системи и ние трябва да дадем право на всеки български гражданин, непосредствено преди пенсионирането, да вземе това решение. Днес с тези текстове ние взимаме това решение за тези, които ще се пенсионират утре, и предпоставяме невъзможността на другите, които ще се пенсионират след 10, след 15, след 20 години, да нямат тази технологична възможност. Ето поради това нашето предложение смятам, че е много по-разумно и много по-защитаващо осигурените лица. Да, действително, господин Адемов, ние искаме свръхгаранция за осигурените лица. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Други изказвания има ли по наименованието и по параграф? Не виждам желаещи. Закривам разискванията.

Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Николай Сираков, Ралица Добрева, Клавдия Ганчева, Галя Желязкова, Румен Генов, Юлиян Папашимов, Емил Тончев и Димитър Гечев за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. В чл. 120а се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „които се учредяват и управляват от лицензирани по реда на този кодекс пенсионноосигурителни дружества или от дружества за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация“ се заменят с „наричани по-нататък „фондове за допълнително социално осигуряване“. 2. Създават се ал. 2 и 3: „(2) Осигурителните плащания се извършват от индивидуалните партиди във фондовете за допълнително социално осигуряване и от фондовете за извършване на плащания. (3) Фондовете по ал. 1 и 2 се учредяват и управляват от лицензирани по реда на този кодекс пенсионноосигурителни дружества или от дружества за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация, наричани по-нататък „управлявани фондове“ и „дружества за допълнително социално осигуряване“.“

По § 2 има предложение от народните представители Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 5: „§ 5.

Вноските в капитала на пенсионноосигурителното дружество на учредителите и акционерите не може да се правят със заемни средства, със средства с недоказан произход или със средства, получени в резултат на престъпна или друга незаконна дейност. (4) Пенсионноосигурителното дружество

собствените средства се включва резервът по чл. 192, ал. 2 и не се включват резервите по чл. 193, ал. 8 и чл. 193а. Границата на платежоспособност е минималният размер на собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, който е необходим като допълнителна гаранция за изпълнение на поетите задължения за изплащане на пожизнени пенсии и на разсрочени плащания с поети гаранции. Границата на платежоспособност възлиза на 4 на сто от капитализираната стойност на тези пенсии и разсрочени плащания, но не по-малко от 7,5 млн. лв. (7) Пенсионноосигурителното дружество поддържа най-малко 75 на сто от собствените средства, покриващи границата на платежоспособност по ал. 6, във финансови

(8) Пенсионноосигурителното дружество не може да разпределя дивиденти в размери и по начин, които биха довели до нарушаване на изискванията на ал. 4, 6 и 7. 6 и 7. (9) Когато собствените средства на пенсионноосигурителното дружество спаднат под размера, определен в ал. 6, то уведомява в тридневен срок комисията и представя в 14 дневен срок от спадането на собствените средства под изискуемия размер оздравителна програма за привеждането им в съответствие с изискванията на този кодекс. Когато неизпълнението на изискванията се установи от заместник-председателя на комисията, комисията по предложение на заместник-председателя на комисията разпорежда на пенсионноосигурителното дружество да изготви оздравителна програма в срок, който не може да е по-дълъг от 14 дни. дни. (10) Срокът за покриване на една трета от границата на платежоспособност, но не по-малко от 7,5 млн. лв., не може да бъде по-дълъг от 6 месеца, а срокът за достигане на границата на платежоспособност – не по-дълъг от 12 месеца. (11) Комисията по предложение на заместник председателя на комисията одобрява или отказва да одобри оздравителната програма в 14-дневен срок от получаването ѝ. Комисията отказва да одобри програмата, когато предлаганите мерки не гарантират в достатъчна степен платежоспособността на пенсионноосигурителното дружество или интересите на осигурените лица, пенсионерите или техните наследници. (12) В периода на изпълнение на оздравителната програма пенсионноосигурителното дружество не може да разпределя дивиденти и следва да отнася пълния размер на печалбата, след облагането ѝ с дължимите данъци, във фонд „Резервен“.

20. (14) Комисията определя с наредба: 1. структурата и елементите на собствените средства на пенсионноосигурителното дружество и начина за изчисляването им; 2. начина за изчисляване на границата на платежоспособност; 3. минималните ликвидни средства на дружеството и управляваните от него фондове; фондове; 4. изискванията към инвестирането на собствените средства, покриващи границата на платежоспособност по ал. 6; 5. структурата и съдържанието на оздравителната програма. (15) Когато при осъществявания финансов надзор се установи, че в отчети и в справки пенсионноосигурителното дружество е изчислило размера на резервите, които е длъжно да създава съгласно този кодекс, стойността на активите, пасивите, приходите и разходите или други показатели в нарушение на този кодекс и на актовете по прилагането му, комисията по предложение на заместник-председателя на комисията може да разпореди

Пенсионноосигурителното дружество може да ползва заеми на обща стойност до 10 на сто от изискуемия размер по чл. 121в, ал. 6 за срок не по-дълъг от 6 месеца

В т. 2 думите „осигурените лица и пенсионерите“ се заменят с „осигурените лица, пенсионерите и техните наследници“ и думата „пенсионни“ се заличава. 2. В т. 7 думата „пенсионни“ се заличава и думите „осигурени лица и пенсионери“ се заменят с „осигурени лица, пенсионери и наследници“.“ Предложение от Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението.

Откривам разискванията по параграфи от 2 до 10 с променената номерация от Комисията. Има ли изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване: новите параграфи 2, 3, 4;

Гласували 103 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 27. Гореизброените параграфи са приети.

„и на фонда за извършване на плащания“. 4. В ал. 13 думите „фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване“ се заменят с „фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на фонд за извършване на плащания“.“

след думите „във фонда“ се добавя „за допълнително пенсионно осигуряване“; е) в т. 9 след думите „фонда за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонда за извършване на плащания“. 4. В ал. 5 след думите „фондът за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „или фондът за извършване на плащания“. 5. Алинея 7 се изменя така: „(7) Банката-попечител не извършва дейности по отношение на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и на фонда за извършване на плащания, които може да доведат до конфликт на интереси между нея и пенсионноосигурителното дружество, съответния фонд, осигурените лица или пенсионерите.“ 6. Алинея 8 се изменя така: „(8) Всички парични средства на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и на фонда за извършване на плащания постъпват в банката-попечител. срок 5 работни дни пенсионноосигурителното дружество дава на банката-попечител писмени нареждания за инвестирането на постъпилите парични средства на фонда за допълнително пенсионно осигуряване.“ 7. В ал. 10 думите „на правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и на неговата инвестиционна политика“ се заменят с „на правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, на неговата инвестиционна политика и на правилата на фонда за извършване на плащания“. 8. В ал. 11 след думите „фонда за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонда за извършване на плащания“. 9. В ал. 13

В ал. 11 след думите „фонда за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонда за извършване на плащания“. 4. В ал. 13 думите „фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване“ се заменят с „фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

думите „за допълнително пенсионно осигуряване“ се заличават. 4. Досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „фондовете за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят с „управляваните от него фондове“.“

нова т. 2: „2. да запознава лицата, които възнамеряват да сключат пенсионен договор или договор за разсрочено изплащане на средства по чл. 167а, ал. 1 с правилата на съответния фонд за извършване на плащания, както и да им предоставя при поискване заверено копие от него;“

т. 6: „6. да изпраща безплатно на лицата, които получават плащания от фонда за разсрочени плащания, до 31 май всяка година извлечение от аналитичните сметки по чл. 192б, ал. 3, по които се водят техните прехвърлени средства,

осигуреното лице има право да получи при поискване: 1. от пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, информация за: а) размера на натрупаните средства по индивидуалната му партида, а при осигуряване в универсален пенсионен фонд – и размера на сумата на брутния размер на постъпилите осигурителни вноски съгласно чл. 131, ал. 2 – 5; б) видовете плащания, които предлага, начините за тяхното преизчисляване и актуализация, правата на наследниците и прогнозния размер на първата пенсия, съответно срока и прогнозния размер на разсроченото плащане, на разсроченото плащане, съгласно информацията по буква „а“ и формулата за съответния вид плащане, определена с наредбата по чл. 169, ал. 14, съответно в актюерските разчети на професионалния пенсионен фонд, фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми; 2. информацията по т. 1, буква „б“ от всяко друго пенсионноосигурително дружество, управляващо фонд за допълнително пенсионно осигуряване от същия вид.“ 5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7. 6.

Пенсионноосигурителните дружества имат право да организират и да участват в програми за лоялни клиенти съвместно с търговски вериги, финансови институции, оператори на комунални услуги и други лица в полза на пенсионерите и осигурените лица.“ 3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.“

Прекратете гласуването.

Откривам разискванията по § 7, както и по предложението на народния представител Георги Гьоков и група народни представители. Има ли изказвания?

за разсрочено изплащане по чл. 167а, ал. 1, разкрива на лицето нова индивидуална партида във фонда, в който е осигурявано, с постъпването на първата осигурителна вноска след сключването на съответния договор. За вноските, които се натрупват в партидата по този ред, не се прилага гаранцията по чл. 131, ал. 2 – 5. (7) Алинея 6 се прилага и когато след сключване на пенсионен договор или на договор за разсрочено изплащане по чл. 167а, ал. 1 постъпят осигурителни вноски, дължими за месеца на сключване на договора или за предходни месеци.“

Закривам разискванията. Подлагам на гласуване текста на § 8, който става § 30, в редакция на Комисията.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението, което правим за § 8а, е свързано с това осигурените лица, когато получават своята втора пенсия, да имат право да получат не само брутната стойност или онова, което са внесли по своите партиди, а и лихвите по тях. Ако погледнем това, което ще се случи в § 9,

да се гарантира размерът на вноските – толкова, колкото е брутната им стойност, без изобщо да се отчита инфлацията, без изобщо да се отчитат лихвените равнища. Смятам, че това е крайно недопустимо, защото всички осигурени лица са задължени да внасят своите осигурителни вноски в пенсионноосигурителните дружества. Няма никаква логика ти да имаш това задължение и после да си получиш същите пари същите. Гаранцията е за същите пари, които си внесъл, без всичкото това опериране с тези средства в пенсионноосигурителните дружества. Аз искам да Ви обърна внимание по отношение на становището на Комисията за финансов надзор, по отношение на това, което се предлага по чл. 131, ал. 2. Те казват: „Това, което Вие предлагате в тези текстове, означава предоставяне на ниска гаранция особено при продължителни периоди с високи лихвени равнища, съответно повишена инфлация.“ Точно затова е нашето предложение в защита на осигурените лица, с оглед на това те да получат това, което им се дължи, а не само брутната добавена стойност. И на всички трябва да стане ясно, че в момента те ще получат само това, което са внесли, една голяма част от тях. Благодаря. Благодаря. Реплики? Реплика – господин Адемов,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 Тук става въпрос за възможността по всяко време средствата от индивидуалните партиди от частни пенсионни фондове да могат да се прехвърлят обратно в Националния осигурителен институт. При това прехвърляне искате освен брутния размер на осигурителните вноски да има и допълнителна гаранция. Допълнителната гаранция да бъде и лихви по тези осигурителни вноски. На пръв поглед звучи прекрасно, звучи идеално. Въпросът обаче е как може да бъде реализирано? Самостоятелно, по начина, по който е направено предложението, без други промени в Кодекса за социално осигуряване, няма как да се случи. Защо? Защото, за да може да бъде гарантирана тази лихва, трябва да има отделен гаранционен фонд. За да може да бъде гарантирана тази допълнителна лихва, трябва да има допълнителни резерви. Тези резерви не са разписани.

ако се инвестират например средствата от частни пенсионни фондове в държавни ценни книжа, в рамките на 10 години доходността от тях е 0,5% – 0,5% за десет години доходност. А в този период

парите, които се прехвърлят от частния фонд по всяко време, защото Вие предлагате един уникален финансов инструмент – да има гаранция всеки ден, ежедневно, във всеки един момент, в който лицето иска да си прехвърли парите от частния от частния пенсионен фонд в НОИ, да има гаранция за неговите лихви. Ами, ако в този период има неблагоприятна ситуация на фондовите борси, ако в този период частните пенсионни фондове по някакъв начин не могат да гарантират тази доходност как ще стане тази работа, без да има допълнителни инструменти, без да има, забележете, нова по агресивна инвестиционна политика? Ако инвестиционният портфейл не е разписан по начина, по който да задоволява консервативния характер на втория стълб в момента, както са разписани законите, няма как без допълнителни агресивни инструменти да разчитаме на по-голяма лихва и на по-голяма доходност, за да може да ги преведем по всяко време тези пари с лихвата в Националния осигурителен институт. Затова аз казвам, че това предложение би могло да бъде прието, ако се създадат другите инструменти, с които да бъде възможно реализирането на това предложение. В противен случай, по начина, по който е разписан Кодексът за социално осигуряване в момента, това няма как да стане.

за допълнителния гаранционен фонд и че ние не отваряме темата по него, но нека да се върнем в генезиса на проблема, който възникна.Три години работна група създаваше текстове. Тези текстове в момента нямат нищо общо с това, което мина през Националния съвет за тристранно сътрудничество. Тези текстове нямат нищо общо с предложението на Министерството на труда и социалната политика, с текстовете по вносител – коренно различна промяна! Вижте становището на Комисията за финансов надзор. Вижте какво казват те именно по тези алинеи и по тези членове, които коментираме в момента! Те искат по-голяма гаранция,

гаранция, която да осигури възможността на това, когато те са внасяли определена сума, тази сума, след като се оперира с нея, хората да черпят от нея някакви ползи. Това е нашето предложение.

Предложението не е прието.

натрупани към датата на определянето ѝ, в зависимост от направените вноски и другите постъпили средства по индивидуалната партида, доходите от тяхното инвестиране и от събраните такси и удръжки. (2) Когато размерът на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице в универсален пенсионен фонд, натрупани към датата на определяне на плащането, е по-малък от сумата на брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт осигурителни вноски за съответното лице, преди изплащането на пенсия или на еднократно или разсрочено изплащане по чл. 167а, ал. 1 и 2 индивидуалната партида се допълва до тази сума със средства от резерва по чл. 193а, ал. 1. (3) При съпоставката на натрупаните средства по индивидуалната партида със сумата на брутния размер на осигурителните вноски: 1. не се вземат предвид прехвърлените средства по чл. 172 и дохода от инвестирането им; 2. от брутния размер на преведените осигурителни вноски се изключва частта от вноските, съответстваща на изплатените средства по чл. 139, ал. 1, т. 2. (4) Частта от вноските по ал. 3, т. 2 се определя въз основа на общия размер на вноските, постъпили по партидата на лицето към датата на отпускане на плащането по чл. 139, ал. 1, т. 2, и съотношението между това плащане и общия размер на средствата по партидата. (5) Допълнителните пожизнени пенсии за старост и еднократните и разсрочени изплащания по чл. 167а, ал. 1 и 2 се изчисляват въз основа на средствата по индивидуалната партида след допълването ѝ съгласно ал. 2 – 4 при необходимост, като се вземат предвид прехвърлените средства по чл. 172.“

на фондовете за извършване на плащания Чл. 133а. (1) За изплащане на допълнителните пожизнени пенсии за старост при осигуряване в универсален пенсионен фонд всяко пенсионноосигурително дружество, което управлява универсален пенсионен фонд, създава фонд за изплащане на пожизнени пенсии. (2) За

Фондовете по ал. 1 и 2, наричани „фондове за извършване на плащания“, се създават за неопределен срок. (4) Пенсионноосигурителното дружество може да създаде само един фонд за изплащане на пожизнени пенсии и само един фонд за разсрочени плащания. Фондовете за извършване на плащания са обособени имущества, които се управляват и представляват пред трети лица единствено от пенсионноосигурителните дружества, които са ги учредили. (6) С активи на фондовете за извършване на плащания не може да се изпълняват задължения на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове, освен по сключените договори за изплащане на допълнителни пожизнени пенсии за старост и разсрочени плащания по чл. 167а, ал. 1. (7) Задълженията към лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, не може да се изпълняват със средства на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. (8) При управлението на фондовете за извършване на плащания се прилага съответно чл. 126.“ По § 10 по вносител вносител има предложение от народните представители Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 33.

зависимост от вида му

Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 35. „§ 35. Член 136 се изменя така: „Забрана за придобиване по давност“. Чл. Активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на фондовете за извършване на плащания не може да се придобиват по давност.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 36.

реда и сроковете за разглеждане на исканията на осигурените лица за отпускане на пенсии и еднократни и разсрочени плащания и документите, които се прилагат към тях;“. 2. Досегашната т. 8 става т. 10 и в нея думите „реда и сроковете“ се заменят с „реда, начина, сроковете и разходите“.

Досегашната т. 14 става т. 17 и в нея думите „резерва за изплащане на пожизнени пенсии“ се заменят със „съответните фондове за извършване на плащания и резерва за гарантиране изплащането на пожизнените пенсии“; 6. Досегашната т. 15 става т. 18 и се изменя така: „18. реда и начина за гарантиране на минималната доходност от инвестиране на средствата на осигурените лица и на брутния размер на преведените осигурителни

целите, изискванията и ограниченията в инвестиционната политика на фонда; 8. методите и периодичността на оценка на активите на фонда; 9. условията и реда за водене на аналитичните сметки във фонда за разсрочени плащания; 10. реда и начина за покриване на недостиг във фонда; 11. размера на таксата, събирана от пенсионноосигурителното дружество; 12. правата и задълженията на пенсионноосигурителното дружество, на лицата, получаващи плащания и на техните наследници; 13. реда и начина за предоставяне на информация на лицата, получаващи плащания, и на техните наследници, и за обяви и съобщения, свързани с дейността на фонда; 14. изменения и допълнения на правилата; 15. изрично посочване на запазването на права на лицата с отпуснати плащания преди приемането на съответната промяна в правилата, и техните наследници и на поетите задължения към тях; тях; 16. датите на приемането на правилата и на последващите изменения и допълнения в тях. (3) При подаване на заявление за отпускане на пенсия или на еднократно или разсрочено изплащане по чл. чл. 167а, ал. 1 и 2 осигуреното лице получава при поискване заверено копие от правилата на фонда за извършване на съответния вид плащане, действащи към датата на подаване на заявлението. (4) При извършването на изменения и допълнения в правилата на фонда за извършване на плащания правата на лицата, получаващи плащания, и на техните наследници и поетите от пенсионноосигурителните дружества задължения към тях се запазват, освен ако със съответното лице бъде договорено друго при спазване на чл. 169а, ал. 3.

на плащанията по друг начин, се прилагат към лицата с отпуснати плащания и техните наследници, без да се сключва допълнително споразумение с тях. (5) Пенсионноосигурителното дружество оповестява правилата на фондовете за извършване на плащания и техните изменения и допълнения на своята страница в интернет в деня на приемането им. Пенсионноосигурителното дружество представя в комисията решението за управителния орган за приемане на изменения и допълнения в правилата на фондовете за извършване на плащания и изменените правила в срок три работни дни от вземане на решението, съответно от одобряването на решението от надзорния съвет, когато е необходимо

пенсионерите и техните наследници, както и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания не отговарят за задълженията на пенсионноосигурителното дружество.“

редакцията, предложена от Комисията за текста на § 9, който става 31; предложението на Комисията за създаване на нов § 32 с с текст по Доклада на Комисията; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 10, който става 33; предложението на Комисията за създаване на нов § 34 с текст по Доклада на Комисията и нов § 35 с текст по Доклада на Комисията; текста на вносителя за § 11, който става 36; текста на вносителя за § 12, който става 37; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 13, който става 38; текста на вносителя за § 14, който става 39; предложението на Комисията за създаване на нов § 40 с текст съгласно Доклада на Комисията; предложението на Комисията за създаване на нов § 41, който има текст

„Право на допълнителна пожизнена пенсия Чл. 167 (1) Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия при достигане на възраст по чл. 68, ал. 1 или по чл. 68а, ал. 1. (2) Допълнителната пожизнена пенсия представлява месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на пенсионера от определена дата до неговата смърт, чийто размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на определянето му. (3) Пенсионноосигурителното дружество изплаща допълнителна пожизнена пенсия срещу прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида или сумата по чл. 131, ал. 2, което от двете е по-голямо, във фонда за изплащане на пожизнени пенсии по чл. 192а. (4) След подаване на заявлението и необходимите документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст

за осигурителен стаж и възраст бъде определена по правилата на този кодекс и в срока по чл. 98, ал. 1, т. 1 и 2. (6) Пенсионноосигурителното дружество за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в чиито универсален пенсионен фонд е осигурено лицето, е длъжно да му предостави информация за размера на допълнителната пожизнена пенсия по ал. 2 в срок до един месец от поискването ѝ, което лицето следва да направи паралелно с подаването на документи за пенсия от (7) В срок до един месец от получаване на информацията по ал. 4 и по ал. 6 осигуреното лице във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и универсален пенсионен фонд има право еднократно да прехвърли средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, ако това е по-благоприятно за него. Лицата прехвърлят средствата, като подават заявление по образец до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Допълнителната пожизнена пенсия за старост може: 1. да бъде с гарантиран период на изплащане; 2. да включва разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст. Срокът и размерът на разсроченото плащане, както и размерът на пожизнената пенсия се избират от осигуреното лице.

Чл. 167. (1) Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1. (2) Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и до една година преди навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на пенсия, в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1. ал. 1. (3) Допълнителната пожизнена пенсия за старост представлява месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на пенсионера от определена дата до неговата смърт, чийто размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на определянето му. му. (4) Пенсионноосигурителното дружество предоставя следните видове пенсии: 1. пожизнена пенсия без допълнителни условия; 2. пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане; 3. пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст. (5) Периодът на гарантирано изплащане на пенсията по ал. 4, т. 2 може да бъде от две до 10 години в зависимост от избора на осигуреното лице. (6) Срокът и размерът на разсроченото плащане и размерът на пожизнената пенсия се определят в зависимост от избора на осигуреното лице при спазване на ал. 3 и на чл.

48: „§ 48. Създава се чл. 167а: „Право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата при придобито право на допълнителна пожизнена пенсия за старост Чл. 167а. (1) Когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, включително след допълване по реда на чл. 131, ал. 2 – 5, са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост в размера по чл. 167, ал. 3, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на определяне на стойността на средствата по партидата, осигуреното лице има право да ги получи разсрочено. (2) Когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, включително след допълване по ал. 3, те се изплащат на лицето еднократно. (3) Когато към датата на определяне на еднократното или разсроченото плащане по ал. 1 средствата по индивидуалната партида са по-малко от сумата на брутния размер на постъпилите осигурителни вноски за съответното лице, индивидуалната партида се допълва до тази сума съгласно чл. 131, ал. 2 – 5 и плащането се определя въз основа на нея. на нея. (4) Месечният размер на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68

Пенсионноосигурителното дружество извършва разсроченото плащане срещу прехвърляне във фонда за разсрочени плащания на натрупаните средства по индивидуалната партида или на допълнения размер на средствата в случаите по чл. 131, ал. 2 – 5. (7) Предвидените разсрочени плащания, съответно актуализираните и преизчислените разсрочени плащания, не може да се променят, освен при извършване на актуализация и преизчисляване по реда на чл. и чл. 169 г. (8) Лицата по чл. 127, ал. 6 и 7 имат право да получат еднократно или разсрочено натрупаните по индивидуалната им партида средства от осигурителни вноски, отнасящи се за периоди след разкриването на партидите, като за тези средства не се прилагат ал. 3,

и запетаята след тях – отпадат. б) изречение второ – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21. който става § 50: „§ 50.

6-месечие на годината се използва статистическата информация по ал. 1, т. 2, публикувана през предходната година, а през второто шестмесечие – статистическата информация по ал. 1, т. 2, публикувана през текущата година.

ал. 2 – 5. (4) Когато размерът на средствата по ал. 1, т. 1, натрупани към датата на определяне на пенсията, е по-голям от сумата на брутния размер на преведените осигурителни вноски съгласно чл. 131, за съответното лице и при изразено от него желание, пенсионноосигурителното дружество е длъжно да предложи изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост с гарантиран размер, равен на размера на първата пенсия, изчислена на база натрупаните средства по индивидуалната партида. Пенсията се определя съгласно ал. 1 – 3, като се прилага и рисков коефициент, определен и одобрен по реда на ал. 5 – 7, и се отпуска, само ако нейният гарантиран размер е по-висок от този по ал. 3. Рисковият коефициент по ал. 4 се определя с решение на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество и се одобрява от комисията по мотивирано предложение на пенсионноосигурителното дружество, съдържащо подробни изчисления. (6) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията се произнася в едномесечен срок от подаването на искането за одобряване на рисковия коефициент, а когато заместник-председателят на комисията е изискал внасянето в определен от него срок на допълнителни документи и/или информация или е дал указания за отстраняване на грешки или несъответствия – в едномесечен срок от представянето им. В случаите, когато изисканите документи или информация не са внесени, комисията се произнася в едномесечен срок от изтичането на определения

по ал. 14, като се отчитат доходността от активите на фонда, от които се изплаща съответния вид пенсии, и очакваната възвръщаемост от инвестициите и/или пазарната доходност на квалифицирани дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от правителство на държава членка. Техническите лихвени проценти не може да бъдат по-големи от предвидения в наредбата максимален размер и по-малки от нула. (10) Техническите лихвени проценти, определени по ал. 9, се одобряват от комисията по мотивирано предложение на пенсионноосигурителното дружество, съдържащо подробни изчисления. (11) по предложение на заместник-председателя на комисията се произнася в едномесечен срок от подаването на искането за одобряване на технически лихвен процент, а когато заместник-председателят на комисията е изискал внасянето в определен от него срок на допълнителни документи и/или информация или е дал указания за отстраняване на грешки или на несъответствия с разпоредбите на този кодекс, актовете по прилагането му или други документи – в едномесечен срок от представянето им. В случаите, когато изисканите документи или информация не са внесени, комисията се произнася в едномесечен срок от изтичането на определения за тяхното представяне срок.

не са спазени изискванията на този кодекс и актовете по прилагането му; 2. представеното от дружеството предложение или резултатите от дейността на фонда не го обосновават; 3. не са представени допълнителните документи или информация, не са отстранени грешките или несъответствията или са допуснати нови. (13) При съществени промени в условията, при които е бил одобрен техническият лихвен процент, комисията може да може да задължи пенсионноосигурителното дружество да извърши необходимите промени в размера на техническия лихвен процент и да го представи за одобрение. (14) Комисията определя с наредба: 1. изискванията

ал. 4. (15) Първоначално определеният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост, съответно актуализираният и преизчислен размер на тази пенсия, не може да се променя, освен при извършване на актуализация и преизчисляване по реда на чл. 169в и чл. 169 Благодаря. Изказване – господин Адемов.

когато те започнат да не могат да си изкарват доходите чрез труд, а разчитат на някакво осигуряване, това е много важен въпрос за тях. Когато стане въпрос за това какво ще получават

се разглежда точно това – как трябва да се гарантира получаването на средствата, които са внасяли осигурените лица. В Законопроекта се предвижда пенсията да се определя въз основа на средствата по индивидуалната партида, натрупани към датата на определянето ѝ, в зависимост от направените вноски и другите постъпили средства по индивидуалната партида, доходите от тяхното инвестиране и от събраните такси и удръжки. В същото време са предложени текстове, обезпечаващи гарантиране на размера на еднократните разсрочени плащания по индивидуалната партида на осигуреното лице в универсален пенсионен фонд въз основата на по-високата от двете стойности, като, първо, натрупванията по индивидуалната партида към момента на сключване на пенсионния договор и, второ, брутният размер на осигурителните вноски, ако средствата в първия случай са с по-малък размер. Това, че въобще е помислено да се дадат някакви гаранции на осигурените лица, за да не се окажат в положение, при което парите, които ще получават като добавка от втория стълб към пенсията към пенсията си, са по-малко от внесените от тях в универсалния пенсионен фонд, е добре. До каква степен обаче е добре?! Според мен това е половинчато и е ниска степен на гаранция. Защо е така? Защото при един нормален период на осигуряване от 30 – 40 години, дори при по-намалените периоди – най-малкият е за родените през 1960 г. и нататък – 19 години, е нормално да има повишена инфлация, да има продължителни периоди с високи лихвени равнища и така нататък. Ако едно осигурено лице в началото е внасяло суми, които са били значителни по отношение на заплатата им, след десетина-петнадесет години вече не е така, защото инфлацията ги е изяла, както се казва. Защо рискът от инфлацията да се поема изцяло от осигуреното лице, в същото време пенсионните фондове постигат положителни резултати от инвестиционната дейност във фазата на натрупване? Това може да служи като буфер, с който да се покриват съответно неблагоприятните инвестиционни резултати във фазата на натрупване, като поемането на инвестиционния риск от дружествата ще настъпи в краен случай – при недостиг за изплащане на пенсията въз основа на брутния размер на предвидените вноски. Освен това предвиденото не е достатъчно, защото не е задължително частният пенсионен фонд, пенсионното дружество да предложи пенсия с такава гаранция, а само по искане на осигуреното лице и то става, след като се редуцира месечното плащане чрез рисков коефициент, чрез което може въобще да се обезсмисли тази гаранция. Тези мотиви и желанието да бъдат по-добре защитени интересите на пенсионерите, на осигурените лица ни мотивира да направим предложение – да се гарантира изплащане на пенсията, както следва: когато размерът на средствата, натрупани към датата на определяне на пенсията, е по-малък от сумата на брутния размер, индексиран с натрупаната инфлация, отчетена от Националния статистически институт към месеца, предхождащ месеца на отпускане на пенсията от универсалния фонд на преведените от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт вноски за съответното осигурено лице, средствата по индивидуалната партида се допълват до тази сума с част от резерва по чл. 193а и пенсията се определя на базата на средствата след допълването им. Това е за всички осигурени лица без изрично изразено желание от тяхна страна, и то без намаляване с рискови коефициенти. Мисля, че това е една справедлива гаранция за хората, които държавата задължително е накарала да дават своите пари и своите осигурителни вноски в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

От една страна, гарантира се брутният размер на осигурителните вноски, които осигуреното лице е внесло. От друга страна, независимо от резултата от инвестирането, защото това са капиталови стълбове. Те разчитат на доходност от инвестициите, разчитат на съответния инвестиционен портфейл да увеличат тази доходност, но има периоди, в които тази доходност може да бъде положителна, може да бъде и отрицателна. Затова тя се отчита на двугодишна база, а не дневна, месечна или каквато и да е друга база.

който да гарантира това нещо. Защото тези пари няма откъде да дойдат, освен от специален фонд за гарантиране на инфлацията. В България няма такъв финансов инструмент, който да е обвързан с инфлацията – гаранционен механизъм, който да гарантира инфлацията. Затова, това, което предлагат колегите, може да стане, само ако има фонд, който да гарантира изплащането на тази допълнителна лихва, за която те говорят. За да може да стане това нещо обаче, трябва да се промени инвестиционният портфейл. Той трябва да бъде достатъчно агресивен, за да може да има по-голяма доходност. В случая инвестиционният портфейл, който е разписан в предложения законопроект, е достатъчно консервативен, защото има фонд за гарантиране на брутния размер на осигурителните вноски. Този фонд има фонд за гарантиране на изплащането на пожизнени или на разсрочени пенсии. В тези пенсии не може да има агресивно инвестиционно поведение, защото те плащат всеки месец пенсии. Те трябва да имат на разположение съответната сума, за да могат да изпълняват своите задължения, а когато инвестират в агресивни дългосрочни пенсионни финансови инструменти, няма как да имат ресурса, с който да плащат своите задължения по сключените пенсионни договори. Затова предложението на колегите от БСП звучи чудесно, звучи прекрасно, но по начина, по който е разписано, самостоятелно, без промени в други текстове на Кодекса за социално осигуряване, няма как да бъде реализирано. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми доктор Адемов, това, което предлага парламентарната група на „БСП за България“, е справедливо, може би не е единственото, но е справедливо и Вие много добре го знаете това, защото по този начин ние искаме да има някаква гаранция за тези хора – аз няма да спра, ще продължавам да го говоря от трибуната, и навсякъде. Държавата задължително накара тези хора да си дават парите в частни дружества, ако щете, но те са дружества, които гледат собствения си интерес и ние като законодатели трябва по някакъв начин да им гарантираме, че техните пари, които са влезли в тези частни пенсионни дружества, няма по някакъв начин да бъдат унищожени, изчезнали или намалели и така нататък. Между другото, в Кодекса за социално осигуряване има редица

трябва да получат от тези частни пенсионни фондове, трябва да бъде желязна и записана в Закона, а не заради благоволението на този частен пенсионен фонд. И когато искаме да дадем някаква гаранция, ние трябва да стигнем до края.

самите пари с това, което е натрупано чрез вложенията на техните пари. Но когато се стигне дотам, че дружеството не се е справило и този човек да бъде лишен от от парите си, само защото държавата го е накарала да си вкара тези пари в частното пенсионно дружество и той трябва да играе лотария в кое дружество да ги вкара, защото пенсионните дружества дори не си правят труда вече да си правят реклама, ако разбирате, какво предлагат в медии и така нататък, защото при тях всичко е осигурено – те си правят реклама да предлагат добри условия, да не предлагат, държавата им разпределя едни пари от едни хора, които дори хабер си нямат къде им отиват парите. От тази гледна точка гаранция трябва да има и тази гаранция, отново казвам, трябва да е желязна. Щом говорим за гаранции, трябва да ги направим като хората. Наясно съм, че нашето предложение влече след себе си много промени нататък в